Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koji su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednicama. Amandmane je podnio Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zakonodavstvo. Držani tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite držani tajniče. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Od stranih ministarstava financija Porezne uprave, izrađen je novi Opći porezni zakon. Dva su razloga za donošenje novog Općeg poreznog zakona. Prvi je usklađivanje hrvatskog poreznog zakonodavstva sa pravnom stečevinom u dijelu provedbenog poreznog postupka a drugi je imajući na umu iskustva i nedoumice o dosadašnjoj primjeni važećeg OPZ-a koji se primjenjuje od 1.1.2001. godine, znači osam godina. Ocijenjeno je da je potrebno određene intervencije u sadržaju tog zakona te da treba preciznije odrediti, definirati pojedine njegove odredbe, izmijeniti ili ili dopuniti odnosno unijeti nove. Radi čega usklađujemo hrvatsko porezno zakonodavstvo sa pravnom stečevinom i to sa Direktivama 77/799 i 208/55 koje su ugrađene odredbe koje se odnose na administrativnu suradnju sa državama članicama Europske zajednice za područje poreza, znači razmjene informacija u cilju otkrivanja i smanjivanja poreznih prijevara kao i pomoć pri naplati potraživanja, te sa Direktivom 203/48 koje su ugrađene odredbe koje se odnose na razmjenu informacija između država članica Europske zajednice o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje. Preciznijim i boljem rješenjem pojedinih pitanja predloženi zakon bi trebao pridonijeti pravilnijoj, dosljednoj i jedinstvenoj primjeni poreznih propisa kao i propisa drugih javnih davanja a to su bitni elementi jačanja pravne države i zaštite prava pojedinaca. Nadalje, odredbama Općeg poreznog zakona propisuju se sve postupovne odredbe za poreze i za druga javna davanja što je prije bilo rasuto u nizu drugih zakonskih propisa čime se osigurava istovjetnost postupanja na području poreza ali i drugih javnih davanja. Na taj način to je usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije predloženi bi zakon u odnosu na sadašnje stanje trebao značiti jedan kvalitetni pomak i važan doprinos poreznom zakonodavstvu Republike Hrvatske. Moram samo kazati kratko da je OPZ ustvari jedan …/Govornik se ne razumije./… oporezivan. Promjene koje se odnose na važeći zakon a to je prvo da je uveden OIB kao broj za porezne potrebe kojega će Porezna uprava i na osnovu njega prikuplja podatke i službene evidencije o imovini te uspoređivati prikupljene podatke sa prijavljenim prihodima i primicima, znači jedan od vidova borbe protiv i kriminala i korupcije a također ovi će se koristiti i za međunarodnu razmjenu podataka. Definiran je pojam javnih davanja na koje se primjenjuje Opći porezni zakon s obzirom da je na Poreznu upravu u proteklim godinama prenijeti poslovi utvrđivanja i naplate drugih javnih davanja kao što su obvezni doprinosi, spomenička renta, turističke članarine, komorski doprinosi. Znači, ova druga javna davanja su izjednačena sa porezima. Preciziran je pojam porezne tajne kojom se smatraju svi podaci koji porezni obveznik iznosi sam u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojim raspolaže porezno tijelo. Taksativno su navedeni slučajevi kada se smatra da obaveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena. Tako na primjer, ne smatra se poreznom tajnom za podatke tko je u sustavu PDV-a ali također i za one kružne prijevare ukoliko postoje, znači ti podaci nisu tajni. Definiraju se i pojedini porezni postupci kao institut odustanka od porezne prijave tako da kod godišnjih poreznih prijava u roku od 30 dana se može odustati od prijave. Također, ispravak porezne prijave predviđen je rok od 12 mjeseci ili godinu dana ali i kraće ukoliko je u postupku porezni nadzor. Također je i skraćeni postupak koji se predviđa kod utvrđivanja poreza, to se naročito odnosi na one podatke koji se dobiju od određenih tijela, kao na primjer šta je porez na cestovna motorna vozila, plovila, znači podaci koji su preuzeti od drugih državnih institucija. Uveden je također postupak elektroničke obrade podataka, korištenje suvremenih dostignuća informacijske tehnologije, dorađen je institut poreznog nadzora koristeći pri tom praksu zemalja Europske unije. Stavljen je prioritet na nadzor velikih poreznih obveznika i povezanih društava, uveden je pojam poreznog revizora koji bi kontrolirao te velike porezne obveznike ili povezana društva. Odredbe koje se odnose na ovrhu pojašnjen je i preciznije određen, definiran je pojam ovršne isprave, znači rješenje, obračunska prijava, nagodba, definiranje i nepljeniva dražbina koja bi bila u visini minimalne plaće, uvedena je mogućnost odgode u vidu obročne otplate, također proširene odredbe u odgovornosti za drugo. Također su povećane kazne za porezne prekršaje s obzirom na visinu sadržane u drugim propisima, znači usklađene su i sa Prekršajnim zakonom, Zakonom o područjima posebne državne skrbi. Predviđeni su neki novi prekršaji te je zakon usklađen sa Prekršajnim zakonom. Predviđeno je da zakon stupi na snagu 1.1.2009. osim odredbama koje se odnose na administrativnu suradnju te na razmjenu informacija između država članica Europske zajednice uz plaćanje kamata na dohodovnu štednju a koji će stupiti na snagu prijemom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Napominjem da donošenje Općeg poreznog zakona nema utjecaj na proračun jer se radi o zakonu koji propisuje porezni postupak. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, za europske integracije? Odbor za financije i državni proračun predsjednik odbora Hvala Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 20. sjednici održanoj 3. prosinca 2008. godine Prijedlog Općeg poreznog zakona, s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju odredbe iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru istaknut je prijedlog amandmana Hrvatske udruge banaka da se odredbe članka 101. Konačnog prijedloga Općeg poreznog zakona kojima se propisuje obveza banaka da poreznoj upravi dostavljaju podatke o prometi svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja i građana brišu. Naime, Hrvatska udruga banaka u obrazloženju predloženog amandmana ističe da su odredbe navedenog članka nespojive s europskom praksom i suprotne zakonima koji uređuju poslovanje banaka jer se njima ozbiljno zadire u privatnost. U većini zemalja Europske unije porezne vlasti imaju pravo tražiti podatke a banke imaju obvezu poslati odgovor. Ali uvijek po pojedinačnom upitu temeljem valjanog razloga. U Hrvatskoj Zakon o kreditnim institucijama regulira poslovanje banaka i on je prihvatio rješenje sukladno najboljoj europskoj praksi te je u članku 169. koji se tiče obveze čuvanja bankovne tajne vrlo jasno odredio u stavku 3. točki 13. ako su povjerljivi podaci potrebni poreznim tijelima u postupku koji ona provode u okviru svojih zakonskih ovlasti a priopćavaju se na njihov pisani zahtjev dakle na osnovu iznijetog nikakvo masovno slanje podataka u prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih i fizičkih osoba ne bi smjelo biti dopušteno. Predstavnik Vlade Republike Hrvatske prihvatio je intenciju predloženog amandmana i predložio je da se stavak 1. članka 101. Konačnog prijedloga zakona dopuni na način da se na kraju teksta dodaju riječi: «osim tekućih i štednih računa».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

usvojen još 2000. godine a propisuje se porezno postupovno pravo Republike Hrvatske i u ovim, ovom predloženom novom Zakonu o općem, Opće poreznom zakonu je gotovo u cijelosti preuzet sa minimalnim promjenama ali je dopunjen sa 3 direktive Europske unije koje se odnose na administrativnu suradnju članica Europske unije na području poreza i razmjenu informacija te o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje. Kažem jasnije su definirane i neke postojeće odredbe. Prvenstveno se to odnosi na poreznu tajnu. Uvodi se osobni identifikacijski broj kao porezni broj te su povećane kazne što mislimo da možemo podržati. Kad govorimo o usklađenju pojedinih zakona sa praksom odnosno zakonodavstvom Europske unije onda moram reći da tu imamo određeni napredak međutim veći je problem što nakon toga što izvršimo usklađenje ili odgađamo primjenu ili u praksi ne provodimo na adekvatan način. Na to imamo i dosta primjedaba i Europske komisije, u ovom zakonu imamo čitavo jedno poglavlje koje se odnosi na tri direktive Europske unije koje će se primijeniti tek ulaskom Hrvatske u Htjela bih u ovom kratkom izlaganju upozoriti i na određene nepravilnosti koje se uočavaju u nadzoru, poreznom nadzoru. Pa tako pročelnik jedne velike, jednog nedavno je izdvojio niz nezakonitosti odnosno načina izbjegavanja poreza koje utvrđuju poreznici u poreznom nadzoru. Pa tako on izdvaja sljedeće: ne izdaju se računi, neplaćanje poreza i doprinosa, neplaćanje poreza kod najma stambenog ili poslovnog prostora i neprijavljivanja radnika od strane poslodavaca. Zatim neprijavljivanje ukupno ostvarenog prometa kod poreznih obveznika koji posluju s gotovinom. Neizdavanje računa s iskazanim odnosno izdavanje računa s iskazanim porezom na dodanu vrijednost u slučaju kad porezni obveznik nije niti upisan u sustav poreza na dodanu vrijednost. neprijavljivanje poreznih obveznika na, prijavljivanje poreznih obveznika na nepostojećim adresama, nevođenje poslovnih knjiga, nepodnošenje zakonom propisanih poreznih prijava. Zatim posjedovanje fiktivnih računa po kojima nisu primljene isporuke dobara ali se traži povrat poreza da poduzetnici isplaćuju dio plaće u gotovini na koje ne plaćaju ni porezne ni doprinose i kad su ga novinari pitali tko su ti poduzetnici, koje su to tvrtke? On nije mogao iznijeti imena utajivača poreza jer ga na to obvezuje porezna tajna. Ovo sam, eto tih nekoliko rečenica izrekla zato da kažem da je dobro što smo proširili poglavlje koje se odnosi na poreznu tajnu i što sada izrijekom kažemo koje podatke se mogu i moraju dati. Dakle objaviti sve one koji su u sustavu PDV-a ali i Sličan slučaj kako je do sada regulirana porezna tajna imamo i slučaj sa bankarskom tajnom pa su oni koji unose nered u poslovanje u Hrvatskoj zapravo dijelom imaju i zakonsku zaštitu. Zato je dobro što se proširuju odredbe koje se odnose na poreznu tajnu u dijelu koji propisuje kad porezna tajna nije povrijeđena? Posebno mogućnost objave podataka o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke s ciljem umanjenja svoje ili tuđe obveze. Ovdje se govori kod poreza na dodanu vrijednost a mi smatramo da je to potrebno reći i kod svih drugih poreza i svih drugih davanja koje naplaćuje porezna uprava. U odnosu na postojeći zakon dopunjuju se odredbe o elektroničkoj obradi podataka te propisuje način na koji su dužni postupati porezni obveznici koji poslovne knjige vode u elektroničnom obliku. Dobro je što se utvrđuje rok za izdavanje rješenja po godišnjoj poreznoj prijavi i on se skraćuje na godinu dana tako da se točno zna do kada je potrebno, donijeti rješenje o godišnjoj godišnjoj obvezi plaćanja poreza. Zakon propisuje obvezu banaka o davanju podataka o prometu na računima poreznih obveznika. Marić je iznio i amandman koji je prihvaćen na Odboru za financije. Bankari su imali primjedbu na ovakvu formulaciju kakva je sada u prijedlogu, a mi želimo upozoriti da se banke često pozivaju na bankarsku tajnu kad se traže određeni bankarski podaci pa predlažemo da se preispita i odredba o bankarskoj tajni i uredi na način da je moguća kontrola prihoda odnosno kontrola poreznih obveznika. Često se neoporezovani prihodi ne pokazuju kroz poslovne račune nego kroz privatne račune poduzetnika i zaista je potrebno ponekad izvršiti uvid ne samo u poslovne nego i u privatne, tekuće i druge račune pri bankama. Uskladiti određeni zakon sa pravnom stečevinom Europske unije manji je posao za Parlament, veći je problem izostanak njegove primjene. Ono što nas mora zabrinjavati jest ocjena Europske komisije koja je u zadnjem izvješću o napretku Republike Hrvatske koji se odnosi na porezni sustav nije dala baš nam dobru ocjenu. U izvješću se konstatira da se na ovom području ne može izvijestiti o napretku, pogotovo ne na području indirektnog oporezivanja kao također da nema napretka niti na području direktnog oporezivanja, te da se ne može izvijestiti o napretku o administrativnoj suradnji i međusobnoj pomoći. Određeni napredak komisija konstatira jedino u operativnoj sposobnosti i kompjuterizaciji. Problem koji mi zapravo uočavamo jeste da ti problemi utječu na ocjenu administrativne sposobnosti, porezne uprave, a oni se između ostaloga se odnose na neadekvatan sustav plaćanja i nagrađivanja službenika, nedostatak konzistetne obuke, zaposlenih, ne stimulacija zaposlenih da sami unaprjeđuju poslovanje na kojima se bavi porezna uprava. Dakle, apeliramo da se uz to što ubrzano usklađujemo domaće zakondavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije, tako isto ubrzano primjenjujemo i takvu usklađenost zakonodavstva u hrvatskoj praksi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire prijedlog općeg poreznog zakona sa konačnim prijedlogom zakona. Na početku treba istaknuti da je donošenje predloženog zakona potrebno zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva, poreznog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Jedna od promjena u odnosu na postojeći OPZ je ta da je preciznije definiran pojam drugih javnih davanja čime se postiže preciznost u utvrđivanju ovlasti, u postupanju poreznih tijela. u OPZ-u pod pojmom "Drugih javnih davanja", nije bilo naknada za koncesije, novčanih kazni i svih drugih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor prema posebnim propisima bilo u nadležnosti poreznih tijela a time je nadležnost za postupanje poreznih tijela mogla biti i dovedena u pitanje. Preciznije se nadalje definira i pojam porezne tajne, a također je jasno definirano što se ne smatra poreznom tajnom, kao što su npr. podaci o poreznim obveznicima koji su dali lažne podatke sa ciljem umanjenja obveze PDV-a ako je to utvrđeno u poreznom postupku. Detaljnije su razrađeni slučajevi postupanja poreznih tijela kada se smatra da porezna tajna neće biti povrijeđena što je osobito važno kod usklađivanja poreznog zakonodavstva sa pravnim stečevinama unije, pa je tako OPZ-om omogućeno davanje podataka u smislu administrativne suradnje i razmjene informacija između država članica Do sada je u OPZ-u stajalo i to da su sudionici obvezno pravnog odnosa dužni postupati u dobroj vjeri a novim se OPZ-om definira što je postupanje u dobroj mjeri te se nadalje zadužuje ministar financija da pravilnikom propiše način postupanja u dobroj vjeri. Jedna od važnih novosti je uvođenje definicije poreznog broja kojega će porezna uprava koristiti za povezivanje i objedinjavanje postojećih podataka o imovini koju posjeduju fizičke osobe. Pitanje uvođenja poreznog broja jedno je od temeljnih pitanja učinkovitog oporezivanja fizičkih osoba i praćenja promjena na njihovoj imovini. Precizno je reguliran način dostave poreznih akata uključujući i dostavu u inozemstvo što je jedan od preduvjeta učinkovitog rada poreznih tijela. Pitanje dostave poreznih akata, prema dosadašnjem OPZ-u često je otežavalo i usporavalo rad poreznih tijela u slučajevima kada iz bilo kojih razloga nije mogla biti izvršena osobna dostava. Sada je precizno definirano da se 15 dana od dana ostavljanja potpisane pisane obavijesti na mjestu dostave smatra da je osobna dostava izvršena čime je uvelike olakšan rad poreznih tijela i otklonjena mogućnost namjernog izbjegavanja primanja poreznih akata od strane poreznih obveznika. Člankom 57. omogućeno je elektroničko vođenje podataka te definirano postupanje poreznih obveznika prema poreznim tijelima u takvom slučaju. Dozvoljavanje elektroničkog vođenja podataka velik je iskorak u informatičkom smislu. Taj će iskorak omogućiti poreznim obveznicima lakše i jednostavnije vođenje podataka ali i dovesti do toga da porezna tijela brže usvajaju nova znanja i tehnologije te da se i sama razvijaju u skladu sa vremenom i suvremenim trendovima. Novost je isto tako i institut odustanka od porezne prijave u članku 65. kojim se poreznim obveznicima omogućuje da odustane od prijave koju nisu bili dužni podnijeti i to u roku od 30 dana od dana podnošenja, a precizirano je isto tako i ispravljanje porezne prijave, te je određen rok od 12 mjeseci za ispravak. Isto tako određen je i rok za dostavu poreznog rješenja na temelju godišnje prijave koji ne može biti duži od godine dana od isteka roka za podnošenje prijave. Unesene su i promjene u institut poreznog nadzora, koristeći pri tome praksu zemalja Europske unije zbog osuvremenjivanja postupaka samoga nadzora. Obavijest o nadzoru ubuduće će se dostavljati poreznim obveznicima najkasnije 8 dana prije početka nadzora za razliku od dosadašnjih 15 odnosno 30 dana. Kod instituta ovrhe precizno je objašnjeno da ovršenik, fizička osoba odgovara cjelokupnom svojom imovinom i imovinom koja se u smislu Obiteljskog zakona smatra bračnom stečevinom kao i imovinom srodnika po krvi u ravnoj liniji koji su tu imovinu stekli od ovršenika po bilo kojoj osnovi. Radi naplate poreznog duga, porezno tijelo može provoditi ovrhu nad cjelokupnom imovinom poreznog obveznika, a donošenjem novog OPZ-a jasno je definirano i što se pod time podrazumijeva. Uvedena je potpuna novina pod nazivom administrativna suradnja između država članica za područje poreza. Ministar financija imati će tako obvezu da u roku od 4 mjeseca od dana pristupanja Europskoj uniji pravilnikom propiše postupak primjene direktiva koje reguliraju propise europskih zajednica o administrativnoj suradnji na području poreza. Suradnjom sa državama članicama europskih zajednica postići će se učinkovito izbjegavanje porezne evazije te eventualnog dvostrukog oporezivanja poreznih obveznika. Člankom 176. definirano je kada će porezna uprava prosljeđivati informacije o poreznim obveznicima ovlaštenim tijelima druge države članice. Također je omogućena nazočnost predstavnika ovlaštenih tijela država članica kod postupka nadzora, odnosno nazočnost službenika porezne uprave u istražnim radnjama u drugoj državi. Nadalje, omogućeno je i dogovaranje usporednog nadzora među državama članicama kada je u pitanju zajednički interes dviju ili više članica. Pritom će se voditi računa o zaštiti tajnosti podataka o poreznim obveznicima. Porezna uprava ima pravo odbiti razmjenu informacija ako bi prosljeđivanje takvih istih bilo suprotno domaćem zakonodavstvu i administrativnoj praksi. I na kraju, povećane su kazne za prekršitelje s minimalnih 500 kuna na minimalnih 5 tisuća kuna te s maksimalnih 200 tisuća kuna na 500 tisuća kuna za pravne osobe te sa 500 do 50 tisuća kuna na 2 tisuće do 100 tisuća kuna za odgovorne osobe u pravnim osobama. Povećanje visine kazni za prekršitelje ima za cilj preventivno djelovanje. Još jednom na kraju na temelju svega iznesenoga naglašavam da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje ovoga zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik. Dobro, Dobro, ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, da se ovim zakonom uvodi potpuna mogućnost naplate poreskog duga. Dobro bi bilo da je tako, ali na žalost to nije tako jer i dalje ostaje mogućnost da oni koji su ostali dužni i državi i radniku mogu likvidirati svoju tvrtku, naravno po projektu onom famoznom HITRO.HR i nitko im ne može ništa. Zato je prijeko potrebno promijeniti zakon kao što smo imali ga 2003., druge godine da takve osobe ne mogu formirati novu tvrtku dok nisu platili. Ovo kolegica što kaže se slažem s tim da svakako treba doći do potpune namire poreskog duga, a ne da ovi dužnici izigravaju i na taj način se rugaju a i ostalim dužnicima. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke će također podržati ovaj Konačni prijedlog općeg poreznog zakona, zadnjeg u nizu zakona koji reguliraju područje financija, a usklađuje se sa zakonodavstvom Europske unije. Ja neću u ovoj raspravi čitati ono što piše u zakonskom prijedlogu, to smo svi imali prilike pročitati i vjerujem da smo svi to i odgovorno i pročitali. Zakon jednoznačno utvrđuje i porezne obveze, jednoznačno utvrđuje sustav naplate, ali kad smo kod sustava naplate jednostavno jedna primjedba. Želim naznačiti ili potencirati jedan problem kojega evidentno naše gospodarstvo ima, prije svega gospodarstvo, posebno u ovom trenutku, a to je praksa porezne uprave da, naime poznato je da pored poreznih prihoda imamo i neporezne prihode. I da porezna uprava vrši naplatu nekih neporeznih prihoda na isti način kao što i vrši naplatu poreznih prihoda. Sama činjenica i sam termin neporeznih prihoda ima svoje značenje. Činjenica je da imamo u strukturi tih neporeznih prihoda imamo raznoraznih 245 raznih naknada. Činjenica je da je gospodarstvo, prije svega gospodarstvo, a i građani Republike Hrvatske da su u 2007. godini imali obvezu i da su u velikoj mjeri i platili 12,7 milijardi kuna. Želim podsjetiti da je 2002. ta vrsta obveze ukupno iznosila 5,5 milijardi. Znači, u roku 6 godina ona je dupla. Od tih neporeznih prihoda spomenuo bih nekoliko značajnijih. Gospodarstvo je u 2007. godini ukupno platilo preko milijardu kuna prihoda u kojima je obvezna članarina Hrvatske gospodarske komore. Ja ne želim ulaziti da li ta članarina treba biti obvezna ili ne treba biti obvezna, ali u svakom slučaju treba biti u funkciji i na korist onih koji ju plaćaju, ali mislim da nije nužno da tu članarinu porezna uprava naplaćuje isto kao što naplaćuje porezne prihode. Isto se odnosi za naknadu za Turističku zajednicu koja je prošle godine iznosila 180 milijuna kuna, prihod koji je sasvim sigurno potreban, ali da li je nužno da se naplaćuje preko porezne uprave. I Hrvatske šume u koje je gospodarstvo uplatilo za tzv. naknadu za opće korisne funkcije šuma preko 500 milijuna kuna preko 500 milijuna kuna gospodarstvo Republike Hrvatske je uložilo u Hrvatske šume. Naknada za vode, povećanje u petogodišnjem razdoblju za čitavu milijardu kuna, spomenička renta i da sad ne nabrajam dalje. Postavlja se pitanje koja je vidljiva korist tih neporeznih prihoda? Postavlja se pitanje kakva je pozicija gospodarstva koji plaćaju određenu uslugu u kontroli trošenja tih sredstava, sredstava koja se prikupljaju uz pomoć porezne uprave? Na koji način gospodarstvo može utjecati na to? Na koji način gospodarstvo može kontrolirati ono što uplaćuje, a ponavljam uplatilo je 2007. godine milijardu kuna? I završno, dijalog na temu neporeznih prihoda pokrenut na inicijativu Hrvatske udruge poslodavaca potpuno obrađeno posebno s pozicije gospodarstva i posebno u ovom trenutku pokrenuo je HUP, napravljena je komunikacija između HUP-a i Vlade. Ja moram reći da se nadam da će se i u Saboru na tu temu otvoriti rasprava da ćemo dobiti prijedlog Vlade, na koncu konca Vlada se obvezala da će kao jednu od svojih mjera, kao jednu od mjera u smislu poticaja ili stvaranja kvalitetnijih i nasušno potrebnih uvjeta za gospodarstvo, a čuli smo od premijera da smo u banani. Prema tome nužno je i taj segment, segment od 12,5 milijardi u kojem segmentu su jedinice lokalne samouprave sa svojim razno-raznim sigurno opravdanih, a pitanje da li na taj način jedinice lokalne samouprave moraju si organizirati prihode zbog svojeg funkcioniranja, učestvuju sa 42,3% a izvanproračunski korisnici sa 32,7. Da li je to nužno? I zaključno, a vezano na temu, a to je Prijedlog općeg poreznog zakona, i u ovom zakonu postoji da nemogućnost da se izvanproračunski prihodi naplaćuju kao i proračunski prihodi, međutim i smatramo mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da porezna uprava, ali za to je potrebna odluka Vlade, da porezna uprava i ne mora naplaćivati izvanproračunske prihode na način kao što naplaćuje proračunske prihode prvenstveno iz gospodarstva jer smatram da i izvanproračunski korisnici bi trebali snositi teret i neizvjesnost ovih teških vremena za cjelokupno gospodarstvo, a u svakom slučaju bitku za radna mjesta kao što nam je najavio premijer. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj Konačni prijedlog Općeg poreznog zakona uz zahtjev, molbu prvenstveno zbog gospodarstva, prvenstveno zbog očuvanja radnih mjesta da se u što skorijem vremenu da se u što skorijem vremenu analiziraju ne porezni prihodi, ali u svakom slučaju da izvanproračunski korisnici ne koriste osim tamo gdje je to nužno, ne koriste i institut porezne uprave i ovog zakona u naplati nečega na što nemaju utjecaja i što ne mogu kontrolirati. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Kao što je uvodno kolegica Zgrebec rekla, ovaj zakon je uglavnom prepisan zakon koji je na početku svoje vladavine donijela koalicijska vlast. To je bila jedna zaista velika novina, prije svega koji svojim osnovnim načelima i ono što je dobro da je preko 90% taj zakon u biti prepisan i u ovim suvremenostima nadopunjen što i podupiremo. Naime to osnovno načelo po prvi puta afirmirano te 2000. godine, načelo da građani imaju povjerenja u državu i da država ima povjerenja u građanina kao poreznog obveznika. Da građanin ne gleda u državu kao onu koja ga pošto-poto hoće izrabiti, a s druge strane ni da država ne gleda u tom građaninu samo nekoga koji je želi prevariti. Dakle taj odnos jednog povjerenja već je tada i njegovom prvom primjenom rezultirao upravo dobrim punjenjem državne državne blagajne i odnos povjerenja građanina prema državi i države prema građaninu krucijalan je kad su sva pitanja u pitanju, a na vlastito, naročito kada se rješavaju ovakva područja. Međutim ono što želim posebno apostrofirati, to je pitanje upravo ovog poreskog broja kao jedne najveće novine i kao jednog instituta koji se sada želi prikazati kao deus exmahina koji će riješiti sve probleme. Prije svega za rješenje tog problema da država zaista naplati svoja potraživanja, ali zaista i da vjeruje onima koji savjesno obavljaju svoje obveze prema svima pa i prema državi, moguće je bilo riješiti i do sada i postojećim matičnim brojevima, i postojećim transakcijama onih koji uopće nisu ušli u poreski sustav i za koje je javnost upirala o čemu su mediji govorili, a odgovor poreske uprave je bio mi ne možemo ništa molim vas, jer oni nisu poreski obveznici, nemaju prijavljenu ni jednu djelatnost. To je bilo isto tako i u cilju suzbijanja sive ekonomije koja se odmah razbila na samom početku, jer eto poreski inspektori, poreska uprava nema ingerencije nad onim koji nije u sustavu, tko nije prijavio svoj obrt njemu nitko ne može ništa pa on može dakle ne samo neprijavljeno raditi nego raditi što god hoće, jer on nije u sustavu. Mislim ako ne promijenimo takvu logiku ništa onda ni od matičnog proja, zamjene ovim identifikacijskim brojem, neće biti i to je ona ostati će samo puka tlapnja. Jednako tako umrežavanje sustava koji će olakšati život građanima, ali i samoj državi. Neshvatljivo je zašto se svi podaci do sada nisu umrežili. To nije baš jeftin ni jednostavan projekt, ali nije nesavladiv. Dapače, poteškoća u tom smislu nije razlog da mi otežemo s tim godinama i da se ne uhvatimo u koštac s s tim problemom. Dakle umrežavanje svih podataka je nužno, jer i dalje opet poreski broj neće sam po sebi značiti ništa. Nije moguće, a u Hrvatskoj se to događa, oni koji nikakvu djelatnost i dalje to ima, ovi krupniji narko-mafijaši i drugi mafijaški karteli odavno su već ozakonili svoje poslovanje, ali još uvijek imate ovih sitnih koji nisu nigdje zaposleni, koji imaju najbolje vile, koji voze najskuplje aute, njega nitko ništa ne pita, jer nisu u poreskom sustavu i poreski broj će biti prazan, neće moći ih nitko kontrolirati. Tomu nije tako. Dakle to ne pokazuje nedostatak težine da se ta materija regulira nego apsolutno nedostatak jedne ozbiljne Dakle prije svega suzbijanja, prije svega država treba se okomiti na one koji ne prijavljuju uopće porez, koji nisu uopće u sustavu. Ne samo koji utajuju nego koji uopće ne prijavljuju. Jer koji ne prijavljuju za državu nisu utajivači, interesantno. I kome najviše inspekcije dolazi? Onim malim obrtnicima, na kojem u biti čitava Hrvatska leži i čitav fiskus najviše leži na njima. Njima se ništa ne prašta. I postaviti ću ponovo pitanje evo koje je bila replika, ustvari ispravak netočnog navoda, ali u svojoj suštini je replika, jedno retoričko pitanje, ali na koje treba vlast dati odgovor. Ne možemo inzistirati i kako inzistirati na ubiranju poreza na vlastitog poreznog duga ukoliko država, ta ista država omogućava tima, i to prije onim načelima prioriteta da osnuju novu tvrtku. To su najveći izigravači i pravnog poretka, a i pravne stabilnosti i sigurnosti i povjerenja građana u državu. Ne samo što se država olako tako odriče ogromnih potraživanja, nego tolerira da takvi varaju i druge, koji će joj onda ponovo pokucati na vrata tražeći pomoć, tražeći donacije, tražeći subvencije i dugi vid pomaganja od strane države. Samo zato što tolerira time da ostaju kažem dužni i njoj i drugim dužnicima, dobavljačima, a prije svega radnicima. Ti opterećuju sustav višestruko. Godinama vuku se po sudovima, obijesni su parničari, a kad nakon višegodišnjeg parničenja izgube sporove onda likvidiraju tvrtku. Jednostavno, građanin kao vjerovnik ne može shvatiti da je to moguće da se dogodi u jednoj zemlji i to se doista nije moguće ni u jednoj zemlji da se dogodi. Pa takve osobe u drugim zemljama strpaju u zatvor, a mi im dajemo blagodat, Hitro.hr i kao da ništa nije bilo. Poznato mi je toliko obitelji, malih sitnih gospodarstvenika koji su pali u teški očaj, u beznađe, osiromašeni, razbolili se, kojima su tobože ugledni gospodarstvenici ostali dužni, parničili su se, dobili parnicu, ovaj je likvidirao tvrtku, nastavio slobodno s drugom tvrtkom. Vidite, mi smo upravo uočili taj bili problem još daleke 2002. godine, uveli zakon da takve osobe se ne onemogućavaju da uspostave, da osnuju novu tvrtku. Dobili smo odgovor kad se ukidao taj zakon, da je to prepreka gospodarstvu. Ne. I da je moguće da takva osoba izigra pa osnuje na supruge, na djecu, na neku rodbinu. Ali onda naravno da svaka norma se može zloupotrijebiti, ali ne može joj vlast izlaziti u susret pa i još onda olakšavati da te zlouporabe onda budu gotovo kao uporabe. Evo, zato ja apeliram da promotrimo u sklopu ovog dobrog zakonskog rješenja i ove izmjene koje su nam prijeko potrebne da bi zaista primjena ovog ovog zakona bila dobra, bila učinkovita i da bi bilo uspostavljeno toliko potrebno povjerenje između vjerovnika i dužnika, njihove moralne, njihove građanske, a prije svega poslovne obveze. Hvala. Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo, gospođa Ingrid Antičević je stvarno izrekla puno netočnosti. Rekla je također da postoji apsolutna dakle nema volje Vlade vezano uz oporezivanje, što uopće nije točno. Ova Vlada stvarno vodi računa o pravednom sustavu oporezivanja. Puno je učinila na smanjivanju sive ekonomije i stvarno mislim da nemate pravo da ovako govorite o radu ove Vlade. Ja ću vas samo podsjetiti da ste vi ukinuli Financijsku policiju i trebalo je to stvarno nadoknaditi. Ukinuli ste u ono vrijeme kada to nije trebalo i naravno da ste pridonijeli, puno ste pridonijeli I puno ste pridonijeli razvoju i jačanju sive ekonomije. Prema tome, ako već govorite, onda budite stalno dosljedni, nemojte biti ovako licemjerni. lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Ovaj zakon je konačno donio operativnu provedbu ili uspostavu osnovno identifikacijskog broja. Mada one koji su svojedobno jedinstveni matični broj građana proglasili tajnom, zaslužni su za veliki nered i probleme koji su tad zbog toga nastupili. Ali ja bih bio sretniji da je ovaj zakon donio osobnu imovinsku poreznu karticu. Naglašavam ovo, osobnu imovinsku poreznu karticu, jer bi tad mogli razgovarati pretpostavljam detaljnije, kvalitetnije i bolje onom dijelu poreznih obveznika koji su po poreznim prijavama pa i u ovom identifikacijskom broju će biti socijalni slučajevi, a istovremeno su vlasnici veoma vrijednih nekretnina, pokretnina, a neki čak od njih i koriste zdravstvenu zaštitu na teret države jer su siromašni, ali to što istovremeno posjeduju ogromna bogatstva koja nigdje nisu, a očito i ne trebaju biti iskazana, nikom ništa. Ja želim vjerovati, možda će se i državni tajnik sa mnom složiti, da će usvajanje novog Općeg poreznog zakona zahtijevati i donošenje novog Zakona o poreznoj upravi zbog njihove ili njene nadležnosti, načina i provedbe ovoga zakona pa da tom prilikom će opet biti tema rasprave na dvije stvari na koje opet želim upozoriti. Najava sa najvišeg mjesta Vlade, od samoga premijera, kao jedna od borbi protiv kriminala, u Hrvatskoj je najavljeno i oduzimanje protuzakonito stečene imovine, a protuzakonito se imovina može steći i poreznom utajom, i poreznom utajom, neplaćanjem poreza, izbjegavanjem plaćanja ili bilo kakvim drugim stvarima. Ovaj zakon, barem ja u njemu nisam našao provedbene propise o tome kada i pod kojim slučajevima će recimo porezni dužnik, porezna uprava, pokrenuti putem suda privremenu blokadu imovine bilo pokretnina ili nekretnina, ako se posumnja da je ona posljedica utaje poreza. Nema većeg efekta. Nema efikasnijeg načina borbe protiv neplaćanja poreza ukoliko država ima ovlast efikasno, brzo i temeljem zakona blokirati raspolaganje tom imovinom kako ona ne bi završila na krokodilskim, kajmanskim ili majmunskim otocima dok se postupak naplate poreza ne provede do kraja, a on nažalost nekad traje i dvije, tri i više godina. A vi vjerojatno u poreznoj upravi već imate registar onih s kojima imate najveće probleme, koji su majstori u izbjegavanju plaćanja poreza, parničenju i sporenju. Dakle, doista bih savjetovao da prilikom pripreme novog Zakona o poreznoj upravi ove odredbe koje sada već sve europske države imaju, da porezna uprava ima obavezu u takvim slučajevima podnijeti zahtjev sudu za privremeno blokiranja raspolaganja imovine, bez obzira dali se radi o pokretninama ili nekretninama. I drugo, što vas želim upozoriti da je u Hrvatskoj na sceni jedan novi način stjecanja bogatstva koji nije sankcioniran ni jednim zakonom. Jedan od tih primjera sam nedavno iznio u Saboru, desio se u međuvremenu i novi. U Hrvatskoj postoji dio građana koji namjerno uzima kredite koje ne misli vraćati, koji nađu žrtve u obliku jamaca. I primjer gospođe Ane iz Varaždina sam iznio prije par mjeseci. Nijedan zakon i uvijek o tome razgovarate svi me upućujete na druge zakone. Sada razgovaramo o Poreznom zakonu, razgovarali smo o Ovršnom zakonu, nije tema. Razgovarali smo o Zakonu o obaveznim odnosima, opet je bio odgovor da to nije tema. E sada ću vam ilustrirati kako je to tema Općeg poreznog zakona i kako se u Hrvatskoj možete bogatiti, a nijednu lipu poreza platiti. Slučaj je iz Varaždinskih toplica, gospođa je završila u zatvoru, majka četvero djece, jer je uvrijedila sutkinju jer je donijela rješenje da se deložira iz kuće. A kuća je bila zalog ili jamstvo jednom uglednom poduzetniku, koji je naprosto odlučio ne vratiti kredit kojega je uzeo. Kredit nije išao u tvrtku, u poduzeće, nego je bogatstvo stekao kao građanin. I po ovom zakonu, ali ni po jednom drugom zakonu, prevarant koji uzme kredit u banci, i odluči ne vratiti kredit. umjesto njega kredit vrate jamci, neće platiti ni lipu poreza na imovinu koju je stekao takvom prevarom. Jedino kada bi bio toliko lud da taj kredit prenese u firmu, onda bi ga oporezivali ili smatrali to njegovim dohotkom. Ali ako on taj novac koristi kao fizička osoba za stjecanje pokretnine i nekretnina, ne iskazuje se u prihodima, ne plaća se porez i legalno se bogate ljudi. Zbog toga je pitanje imovine i ovlasti Porezne uprave sukladno ovom zakonu, da nekontrolira samo ono što je upisano kao prihod i rashod, nego kroz imovinu uspoređivati dali su naplaćeni svi porezi, dali su prijavljeni svi prihodi, tko dugo reda nećemo imati, tako dugo one najave o oduzimanju protuzakonito stečene imovine neće biti u funkciji, a s obzirom da resori vlasti koji ovdje doista jesu različiti, od financija, pravosuđa i ostalih, nikako da zajedno sjednu i da dogovore kako rješavati ove probleme prevaranata, lopova, kriminalaca koji varaju građane, stječu sada već prevelika bogatstva bez ikakvih obaveza i sankcija. Jedino tko se sankcionira jesu na žalost naivni građani koji su im pristali biti jamcima, koji su ostajali bez zdravlja, imovine i bilo kog načina daljnjeg održavanja. A oni koji su to napravili nadalje su ne samo ugledni građani. U ovom slučaju iz Varaždinskih toplica, tog čovjeka zovu da je ugledni varaždinski poduzetnik jer je vlasnik čak dviju tvrtki. I siguran sam da vama nijedna tvrtka ne duguje ništa, kao tvrtka, kao poduzeće, jer se obogatio na ovakav način. I kod osobnog identifikacijskog broja s tim problema nećete imati, jer ne treba i nije i neće morati iskazati imovinu koju je stekao ovakvim ponašanjem. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala. Pa zastupniče Lesar vi ste u svojoj raspravi rekli da bi konačno bilo potrebno uvesti imovinske kartice. Međutim, ja vam moram reći da moram reći da propisi imovinskim karticama egzistira već cijeli niz godina i ta odredba se nalazi u Zakonu o porezu na dohodak. Sada je drugo pitanje u stvari zbog čega se po te odredbe nije postupalo? Ja isto tako moram reći da je člankom 63. Zakona o porezu na dohodak, Porezna uprava čak šta više dužna tijekom godine prikupljati podatke, znači o imovini poreznih obveznika i uspoređivati podatke o stečenoj imovini i prijavljenim dohocima i na taj način ako se utvrdi da je imovina koju je porezni obveznik stekao, da je daleko veća od dohodaka koju je on prijavo, ona se mora oporezivati. Ja bih zaista voljela čuti, kolika je … u Poreznoj upravi, odnosno koliko je država sa osnove tog članka prikupila poreznih prihoda? Hvala lijepa. Odgovor na repliku, kada bi u tom zakonu pisalo da Porezna uprava mora izvršiti usporedbu imovine na početku i na kraju promatrane godine. Ali u zakonu piše, da Porezna uprava može to napraviti. Pa onda kod nekih građana tu zakonsku odredbu može Porezna uprava savjesno radi i savjesno usporedi imovinu, i savjesno obračunava razliku. A kod nekih nije i nikad hoće, jer je eto u zakonu upisano da to može. A ta riječ može, znači da je dosta ostavljeno da sam poreznik, poreznik, službenik Porezne uprave odlučuje o tome kada će to napraviti. I upravo o tome se i radi, da to ne može biti pravo osobne procjene i prosudbe, nego obaveze Porezne uprave da to radi prema svima onima kako bi upravo raščistili nerazmjer prijavljenog prihoda, prihoda, plaćenih poreza i stečenog bogatstva. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. prijedlog Poreznog zakona sa Konačnim prijedlogom, kako to navodi predlagatelj prvenstveno je usklađivanje hrvatskog poreznog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije i to sa direktivama koje se odnose na administrativnu suradnju između država članica europskih zajednica za područje poreza, te razmjenu informacija između država članica europskih zajednica o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje. Međutim, osim toga predlažu se od određene intervencije u sadrže sada važećeg zakona, tako da se pojedine njegove odredbe izmjenjuju, dopunjuju, odnosno unose se nove, a sve s ciljem kako se navodi u prijedlogu da predloženi zakon u odnosu na sadašnji, pridonese pravilnijoj, dosljednijoj i jedinstvenijoj primjeni poreznih propisa i propisa o drugim javnim davanjima, te njihovoj transparentnosti. Upravo u svojoj raspravi, željela bih ukazati da ponuđena rješenja a tu prvenstveno mislim na izmjene oko instituta poreznog nadzora te instituta ovrhe nisu možda najbolja i da u tom dijelu postojeći zakon odnosno odredbe koje reguliraju te institute nije trebalo možda niti mijenjati. Naime, zakonom se predlaže da obavijest o poreznom nadzoru mora biti dostavljena poreznom obvezniku najkasnije osam dana prije početka poreznog nadzora a taj se rok naravno ne primjenjuje ako bi se ugrozila svrha poreznog nadzora jer se u tom slučaju obavijest predaje obvezniku neposredno prije početka poreznog nadzora. Sada važeći zakon je prije svega razlikovao velike porezne obveznike a to su oni porezni obveznici koji imaju godišnju poreznu obvezu po svim vrstama u iznosu većem od 50 milijuna kuna od ostalih te je tim tzv. velikim nalog za inspekcijski nadzor trebalo dostaviti 30 dana prije početka inspekcijskog nadzora. A svim ostalim poreznim obveznicima 15 dana prije početka obavljanja inspekcijskog nadzora. Ova odredba u sada važećem zakonu je po meni bila dobra, određeni su optimalni rokovi a isto tako vođeno je računa o podjeli na male i ostale porezne obveznike odnosno velike porezne obveznike što je u ovom prijedlogu zakona izostavljeno. Jasno je da ako se ide u nadzor kod velikih poreznih obveznika koji na primjer imaju veliki broj poslovnih jedinica da je potreban duži rok da bi ti obveznici mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju a time se ujedno olakšava i posao inspektora koji ne mora onda trošiti vrijeme i čekati da porezni obveznik da na uvid svu potrebnu dokumentaciju i poslovne knjige. Zato predlažem da se barem ovaj rok koji je propisan kao najkasniji sa 8 produži na 15 dana. To govorim iz razloga što je uvijek moguće da se uputom Središnjeg ureda Porezne uprave možda naloži da se obavezno primjenjuje taj najkasnije rok od 8 dana. A s druge strane, otvara se mogućnost različitog postupanja što se tiče tog roka što mislim da nije dobro. Zbog toga mislim da je sada važeći zakon odnosno odredbe koje su to regulirale tu materiju i da ih nije trebalo u tom dijelu mijenjati. Nadalje, poreznom obvezniku ovim prijedlogom zakona ukida se mogućnost odgode početka provedbe poreznog nadzora što svakako nije dobro i to kako za poreznog obveznika tako i za porezno tijelo odnosno inspekciju. Naime, trebalo bi ostaviti mogućnost da porezni obveznik iz opravdanih razloga u roku od 8 dana kako je to bilo i do sada zatraži odgodu početka provedbe inspekcijskog nadzora. Pa primjerice, porezni obveznik se kao i svaki drugi građanin može razboljeti i to zaista može biti opravdani razlog za odgodu da se kod tog poreznog obveznika izvrši nadzor, naročito ako se taj porezni obveznik sam vodi poslovne knjige. Želim reći nešto o odgodi naplate poreznog duga odnosno o odgodi ovrhe a to su odredbe koje se nisu mijenjale odnosno, naime i ovim prijedlogom zakona kao i sada važećim propisima propisano je da porezno tijelo može na zahtjev poreznog obveznika u cijelosti ili djelomično odgoditi naplatu poreznog duga po osnovi poreza pod propisanim uvjetima i to jednokratno ili u obrocima ali najbolje 10 mjeseci. Isto tako, može se odgoditi ovrha pod propisanim uvjetima za najdublje šest mjeseci. Ono što nije dobro to je da se i kod odgode naplate kao i kod odgode ovrhe propisuje da porezno tijelo odgodu može uvjetovati i davanjem sredstava osiguranja naplate. Po meni sredstva osiguranja naplate bi trebala biti obavezna jer porezni obveznik koji traži odgodu plaćanja poreznog duga odnosno odgodu ovrhe već se nalazi u financijskim teškoćama ne može plaćati svoje porezne obveze na vrijeme i on često upravo odgodama kupuje vrijeme. Vrlo često se date odgode ne ispoštuju a u međuvremenu mu se gomilaju nove porezne obveze koje bi doduše trebao podmirivati ali to najčešće ipak ne čini. Država se treba osigurati i propisati obavezno davanje sredstava osiguranja bilo to neopozivom garancijom banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa zalogom vrijednosnih papira ili založnim pravom. Ali u svakom slučaju treba se osigurati jer tim mjerama osiguranja će utjecati i na samog poreznog dužnika koji će onda itekako voditi računa da plati svoj porezni dug. Jer ako ima primjerice založno pravo na nekretnini, pogotovo ako je riječ o stambenom objektu gdje živi sa svojom obitelji prije će platiti taj porezni dug nego ako ne da nikakvu mjeru osiguranja. ako se ne traže mjere osiguranja stvara se dojam da država baš i nije zainteresirana za sigurnu naplatu dugova za koje daje odgode. Što se tiče postupka ovrhe moram se osvrnuti na odredbu članka 131. prijedloga zakona koja je vrlo dvojbena pa mogu reći da je u suprotnosti sa ustavnim načelom prava vlasništva. Ovaj članak u stavku 2. propise da ovršenik fizička osoba odgovara za dug cjelokupnom svojom imovinom što je naravno u redu ali i imovinom koja je u smislu Obiteljskog zakona bračna stečevina te imovinom njegovih srodnika po krvi u ravnoj liniji koji su tu imovinu stekli od ovršenika po bilo kojoj osnovi ili iz primitaka ovršenika. Ja moram reći da meni ispada da ovdje postoji mogućnost da ovršenik može odgovarati ne samo svojom imovinom već i tuđom. Ova odredba će unijeti velike nedoumice i otežati će rad poreznih tijela. Pitam tko će i u kojem postupku utvrđivati što je to bračna stečevina, koliko pripada ovršeniku, kako će porezno tijelo dokazati u poreznom postupku da je određena imovina stečena baš iz primitaka poreznog dužnika. Mislim da porezna tijela tu odredbu u praksi neće uopće moći primjenjivati. Navest ću samo primjer ovršenika koji ima porezni dug i koji obavlja bilo koju samostalnu djelatnost i čiji suprug, supruga ili dijete odgovaraju svi pravolinijski, znači predci i potomci za dugove poreznog dužnika, ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada. Čime i kako dokazati koliki je udio tog ovršenika u toj imovini, odnosno koliko te imovine je stečeno iz primitaka poreznog dužnika odnosno ovršenika. I sam izraz primitaka meni moram priznati nije jasan jer mi znamo da porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ostvaruju znači dohodak odnosno utvrđuju na način kao razliku između primitaka i izdataka. Da li se ovdje mislilo na ukupne primitke što mislim da nije logički i da je nemoguće. Da li se mislilo na dohodak poreznog obveznika koja je opet kategorija koja sadrži porez, ili se mislilo na ono što ostane nakon ali to bi u svakom slučaju u zakonu moralo biti precizirano. Ja sam sigurna da će ova odredba u radu poreznih tijela zaista unijeti jako mnogo nedoumica i da gotovo je nemoguće po toj odredbi i na neki način postupanje poreznih tijela. Pa eto Općim poreznim zakonom koji propisuje provođenje poreznog postupka se to ne može utvrditi kao što sam rekla. Oko ove odredbe moram reći još nešto. Ona diskriminira po meni fizičke osobe u odnosu na pravne jer danas po važećim zakonima možete imati privatno poduzeće koje radi u nekakvom iznajmljenom poslovnom prostoru, koje posjeduje imovinu nekakve male vrijednosti od nekih tisuću kuna koja se znači imovina može sastojati od telefona, nekakvog radnog stola, mobitela i taj porezni obveznik ne mora imati ništa više. I to poduzeće može npr. …/Govornik se ne razumije./… ne znam trgovine u tranzitu, ima milijunski promet, ali isto tako postoji mogućnost da on i napravi i porezne dugove, jer zašto bi državi platio porez ako to baš i

njegova privatna imovina se štiti. A kao što sam rekla u svojoj raspravi ispada da se imovina obveznika poreza na dohodak, znači fizičke osobe toga ovršenika na neki način se ne štiti, jer se po meni zadire u njegovu imovinu, nego i u imovinu i njegovih srodnika i to predaka i potomaka. Tako da ova odredba o kojoj sam govorila zaista nema utemeljenja te bi svakako trebalo ostati odredba sada važećeg zakona koja propisuje da se ovrha provodi iz cjelokupne imovine poreznog obveznika, ako je obveznik i htio osjetiti namirenje pa je npr. otuđio svoju imovinu, jer znamo da se i to događa, je li tako, još uvijek postoji mogućnost, odnosno institut pobijanja dužnikovih pravnih radnji i mislim da to porezna uprava može učiniti a ne donositi ustvari odredbe koje po meni se uopće neće moći primjenjivati. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Kada danas raspravljamo o Prijedlogu općeg poreznog zakona, smatram da je ipak uz sve rečeno potrebno reći nekoliko osnovnih podataka o poreznom sustavu Republike Hrvatske a nakon toga o jednom posebnom dijelu zaštite čovjekovih prava koji su propisani ovim općim poreznim zakonom. A kada govorimo o poreznom sustavu poznato je da su porezi obvezna davanja koja država uzima od osoba, poduzeća, bez izravne i istog trenutka pružene usluge za …/Govornik se ne razumije/… davanja kako bi pomoć prikupljenog novca financirala javne rashode. Drugim riječima, plaćamo dio svojih prihoda svojoj koja zauzvrat osigurava javne usluge, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, javna sigurnost, briga za starije i siromašne, socijalna pomoć i druge. Isto tako treba reći da je porezni sustav Republike Hrvatske je utemeljen na skupu izravnih i neizravnih poreza. Temeljni izravni porezi su porezi na dobit, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Temeljni neizravni porezi su PDV, trošarine i porez na promet nekretnina. U ostale porezne prihode možemo ubrojiti cijelu skupinu lokalnih poreza, županijskih, općinskih i gradskih, carine i doprinosa za socijalno osiguranje. Porezni prihodi mogu se promatrati i po različitim razinama vlasti, tako državne poreze spadaju PDV i trošarine, županijski porezi su porezi na nasljedstvo i darove, porez na cestovna motorna vozila, porezna plovila, porez na cestovna motorna a općinski i gradski porezi su prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku. Porezi koji se dijele između države i jedinica su porezi na dohodak, gdje raspodjela ovisi o tome da li jedinice lokalne samouprave financiraju zdravstvo, socijalnu skrb ili školstvo, porez na dobit i porez na promet nekretnina. Također općine, odnosno gradovi mogu propisati plaćanje prireza porezu na dohodak, no nisu po zakonu obavezne na uvođenje ovog poreznog izdatka. Nekoliko riječi o zaštiti čovjekovih prava koji su utvrđeni ovim općim poreznim zakonom treba naglasiti da su to sljedeće, znači mogućnosti zaštite čovjekovih prava. Kao prvo pravo na očitovanje. Porezni obveznici imaju mogućnost i pravo da se prije donošenja odluke rješenja ili presude izjasne o svim bitnim činjenicama koje su od važnosti za donošenje te odluke. Nadalje, tu je zaštita tajnosti podataka i osobnosti. Porezni obveznik je dužan poreznim tijelima podastrijeti istinite podatke koji su bitni u postupku oporezivanja, a porezno je tijelo u interesu poreznog obveznika obvezno čuvati poreznu tajnu. Na taj se način štiti osobnost poreznog obveznika. Ako se porezni obveznik pismeno odrekne prava zaštite privatnosti, podaci se mogu javno obznaniti. Nadalje, to je zaštita ljudskog dostojanstva, porezna tijela ne smiju u poreznom postupku ugroziti ugled, dostojanstvo ni čast poreznog obveznika. I na kraju pravo na informiranje što znači da porezno tijelo ne može prisilnom naplatom, npr. pljenidbom oduzeti televizor ili radio prijemnik koji su izvori informiranja za poreznog obveznika. Evo zbog svega danas ovdje rečenog i sadržanog u prijedlogu općeg poreznog zakona dajem punu potporu donošenju ovoga zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine potpredsjedniče, imamo amandmane Odbora za financije koje je već i predsjednik Odbora pročitao koje predlagatelj prihvaća, kao i Odbora za zakonodavstvo koje također predlagatelj prihvaća. Još jedanput se zahvaljujem svima na diskusiji i nadam se da će ovaj zakon ipak, koji je samo izmjena ustvari onoga zakona koji će pripomoći da se ipak uspostavi jedna dobra suradnja između porezne uprave i porezne obveze. Hvala. Zaključujem raspravu.